Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.) Уважаеми колеги, честит Ден на Европа! Европа на свободата, Европа на споделените демократични ценности, Европа на общото бъдеще, Европа, към която винаги са гледали и с която винаги са се равнявали строителите на съвременна България още от първите крачки на страната ни след Освобождението. Нека заедно съхраним идеята за Европа, въплъщаваща надеждата за мир и разбирателство, и да я запазим жизнена и действена. Да заявим своята решимост да продължим да работим за изграждането на Европа като общност на мир и свобода, демокрация и върховенство на закона, взаимно уважение и споделена отговорност, благоденствие, сигурност, толерантност и солидарност. Честит празник!

ден, на който европейските народи решиха да заместят конфронтацията със сътрудничество, разрухата от военните конфликти – с просперитет. На 5 май тази година се навършиха 70 години от създаването на Съвета на Европа, първата по рода си паневропейска организация, обединяваща днес над 800 милиона европейци около общи ценности и принципи. Когато бащите основатели са положили подписите си под статута на Съвета на Европа в двореца „Сейнт Джеймс“ в Лондон, те са били убедени, че ужасите на Втората световна война не трябва да се повтарят. Вярвали са, че мир може да бъде постигнат само със справедливост и ефективно сътрудничество. Те начертаха духовни и морални ценности, върху които се изградиха европейските общества. Това наследство е истинският източник на индивидуалната и политическата свобода, както и стремеж за съхраняването на върховенството на закона и демокрацията, за което говорим всеки ден. Основната им цел бе постигане на икономически и социален прогрес в тясно сътрудничество между европейските народи. Днес отбелязваме, че това тяхно решение преобрази Стария континент из основи. На 9 май 1950 г. Робер Шуман – министър на външните работи на Франция, в своята станала историческа реч представя визията си за първата европейска общност. За кратко време от руините на войната държавите, присъединили се към Общността, постигнаха безпрецедентен период на мир и благоденствие за народите си. Парламентарната група на „Граждани за европейско развитие на България“ днес отдава не само почит на бащите основатели, но също така изразява своята благодарност за това, че те успяха да създадат Обединена Европа. България винаги е принадлежала към европейската цивилизация, но това ѝ място не следва да се приема за даденост, както добре знаем от историята ни. Нека да припомним писмото на Христо Ботев от кораба „Радецки“, завършващо с призива: „Да живее християнска Европа!“, участието на професор Иван Шишманов като пратеник на Царство България в Първия конгрес на паневропейското движение през 1926 г. във Виена. На Конгреса в Хага през 1948 г., на който се взема решение да се институционализира европейското сътрудничество, България не участва поради спускането на желязната завеса, но там в лично качество участват българи, бивши дипломати и политици. И така след години ние българите отново заехме своето място на пълноправни европейци, като равни сред равни: през 1992 г. в Съвета на Европа, през 2004 г. в НАТО, през 2007 г. в Европейския съюз. Така най-сетне сбъднахме мечтата на нашите възрожденци. Нещо повече, не само декларирахме, но предприехме категорични действия, за да могат и страните от Западните Балкани да поемат полагащите им се места в европейското семейство. Политическа партия ГЕРБ от своето създаване последователно изразява подкрепа за европейското единство. Това бе и основното послание както на Българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа през 2015 г., така и на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Убедено поддържаме тази политика и днес, като подчертаваме, че България получава в пъти повече от това сътрудничество, не само в парични постъпления, но и в подкрепа във всеки един аспект от функционирането на държавата. Ето защо сме загрижени за продължаващото кризисно състояние на Европейския проект, раздиран от вътрешни конфликти и противоречия, както и от външни заплахи и предизвикателства. България следва да поддържа визията за единна Европа, базирана върху християнското ни културно наследство и традиционните ни семейни ценности, като стълб на обществото. Ние не подкрепяме налагането на интересите на големите над малките, на старите над новите държави членки. Дошло е времето да се обединим около разбирането, че за Европа съществуват граници при вземането на общите решения. Неизменно общите решения трябва да са съобразени с необходимостта на страните членки да защитават приоритетно интересите на гражданите, които са призвани да представляват. Обединена Европа чрез мир и сътрудничество, чрез зачитане на границите между страните, спазване на международното право може да осигури благоденствие на всички граждани, но само когато прилага общи правила. Относно предстоящите реформи на Европейския съюз бихме искали националните държави да поемат по-голяма отговорност при вземането на решения, въвличайки в този процес гражданското общество в своите страни. Взетите по този начин решения винаги имат по-голяма подкрепа от избирателите, които ги приемат като свои. Денят на Европа е празник на нашето минало, настояще и бъдеще. Който каквото и да празнува днес – Деня на победата или Деня на Европа, и в двата случая празнуваме привилегията да живеем в мир. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.)

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Честит Ден на победата, честит Ден на Европа! Ние от ВОЛЯ не делим тези два празника и сме против такова разделение. Русия е загубила над 50 милиона души и не може заради някаква криворазбрана съвременна политика да се омаловажават толкова човешки жертви и ролята на Съветския съюз във Втората световна война. Поклон пред паметта на тези хора! Срам за стария политически елит на Европа, че се опитва да раздели европейските държави точно в такъв момент. Нека в този ден, в който честваме и победата над фашизма, и Деня на Европа, да бъдем обединени, да бъдем единни, да дадем всичко от себе си за просперитета на България, благоденствието на българския народ и

Продължаваме, колеги. на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приети на първо гласуване на 8 май 2019 г. Проектът е изготвен от Комисията по правни въпроси на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Процедура – заповядайте, госпожо Александрова. Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Председател, моля на основание чл. 83, ал. 1, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание срокът за предложения на току-що приет и обявен Общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост да бъде намален на пет дни. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Александрова. Подлагам на гласуване предложението на госпожа Александрова за намаляване на срока

Заповядайте, господин Николов.

на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010

Комисията не регулира цената за продажба на топлинна енергия и не определя цени по чл. 33, ал. 1 и 2 и премии по чл. 33а на производител на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, на който не са определяни

Гласували 74 народни представители: за 5, против 27, въздържали се 42. Предложението не се приема. Подлагам на гласуване

„(6) Крайните клиенти по ал. 5, операторът на електропреносната мрежа и операторите на електоразпределителните мрежи заплащат частта от цената или от компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 за разпределяне на разходите, произтичащи от задълженията за предоставяне на премии и за изкупуване по преференциални цени на електрическа енергия: 1. от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия; 2. произведена от възобновяеми източници. (7) Крайните клиенти по ал. 5, операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи не заплащат разходите по ал. 6, т. 1 и/или 2 за количествата електрическа енергия, която е произведена в други държави – членки на Европейския съюз, и за която издадените от компетентните органи на тези държави сертификати за произход на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия или гаранции за произход на електрическа енергия от възобновяеми източници са признати в Република България съгласно разпоредбите на чл. 163г, съответно на чл. 35 от Закона за енергията от възобновяеми източници.“

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на нов параграф. Комисията предлага да се създаде нов § 10: „§ 10. § 10: „§ 10. В чл. 36в се създават алинеи 12, 13 и 14: „(12) Дейността на фонда се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с правилника по чл. 36г, ал. 5, т. 1. т. 1. (13) Дейността на администрацията се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. Трудовите правоотношения на служителите на фонда се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. (14) Когато за длъжност в администрацията на фонда се изисква висше юридическо образование, придобитият трудов стаж по нея се признава за стаж по специалност „Право“.“ Благодаря. Едно уточнение, господин Николов. Има предложение на народните представители Валентин Николов и Александър Ненков за създаване на нов параграф. То се подкрепя от Комисията. Следващото предложение също се подкрепя от Комисията. Преминаваме към създаването на нов параграф. Има ли изказвания, колеги? Не виждам. Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 10 с текст, съгласно Доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

Предложение на народния представител Валентин Николов и народния представител Александър Ненков за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 11: „§ 11.

„фондът е посочен“, а изречение трето се изменя така: „Застраховката се приема, ако не обезпечава друго задължение и ако застрахователят е поел безусловно задължение за целия срок на застрахователния договор да плати при настъпване на застрахователното събитие в 5-дневен срок от получаване на първо писмено поискване.“

предложение на народния представител Валентин Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 12: „§ 12.

2 се отменя. 2. Алинеи 2 и 3 се изменят така: „(2) Лицата по ал. 1, с изключение на производителите по чл. 30, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници,

Производителите на електрическа енергия по чл. 30, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници ежегодно до 31 март: 1. подават във фонда декларация за приходите за предходната календарна година; 2. внасят във фонда съответните вноски по ал. 1 за предходната календарна година.“ 3. Създава се нова ал. 5: „(5) За целите на данъчното облагане внесените във фонда вноски се признават за текущи разходи за дейността“.“

По § 11 – предложение на народния представител Валентин Николов и народния представител Александър Ненков: „Текстът на § 11 да се отрази систематично в глава единадесета като чл. 163д.“ Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Рамадан Аталай и народния представител Бюрхан Абазов: „Нов чл. 50а отпада.“ Комисията не подкрепя предложението.

Няма. Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов. Моля, гласувайте.

Предложението не се приема. Сега подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на § 11 по вносител. Гласували

Предложение на народния представител Валентин Николов и народния представител Александър Ненков за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат нови параграфи 14, 15, 16 и 17:

чл. 75 се създава ал. 3: „(3) Фондът провежда контрол за верността и пълнотата на подадената информация, въз основа на която се начисляват и събират средствата на фонда.“

си правомощия фондът: 1. извършва проверки чрез упълномощени от него лица; 2. уведомява органите на специализирания контрол, с оглед предприемането на мерки от кръга на тяхната компетентност.“ Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „съответно комисията“ се заменят с „комисията, съответно фондът“. § 17. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:

Цените за достъп и/или пренос за количеството електрическа енергия за покриване на технологичните разходи по преноса се дължат от операторите на електроразпределителните мрежи и крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система,

предявява пред Фонда искане за компенсиране в пълен размер на технологичните разходи по преноса, произтичащи от наложени му задължения към обществото.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 21. Николов. Има ли изказвания? Не виждам. Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов. Гласували

„В чл. 120 ал. 5 и 9 се изменят така: „(5) Клиент с обект с предоставена мощност 100 kW и над 100 kW може писмено да поиска от оператора на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа подмяна на измервателен уред с интелигентна измервателна система. Подмяната се извършва, когато това е технически възможно и икономически обосновано, след заплащане от клиента на всички разходи по подмяната, стойността на измервателния уред, комуникационната свързаност и платформата за предоставяне на данни на клиент. Операторът на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа е длъжен срок до 30 дни от постъпване на искането да уведоми клиента за възможностите за подмяна, като посочи срока и разходите.“ (9) В случаите (9) В случаите на монтирана интелигентна измервателна система клиентът може писмено да поиска достъп до данните за потреблението му за период, който съвпада с предходната календарна седмица. Операторът на електропреносната или на съответната на съответната електроразпределителна мрежа е длъжен в срок до 30 дни от постъпване на искането безвъзмездно да предостави такъв достъп на клиента.“ Комисията не подкрепя предложението.

Предложение на народния представител Валентин Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението.

5: „(5) Клиент или производител на електрическа енергия с обект с предоставена, съответно инсталирана мощност над 50 kW може да поиска от оператора на електропреносната или електроразпределителната мрежа подмяна на средството за търговско измерване с такова с дистанционен отчет на данните от измерването по периоди на сетълмент съгласно правилата по чл. 91, ал. 2. Подмяната се извършва в срок до 30 дни от постъпване на искането и след заплащане на стойността на средството за търговско измерване и разходите по подмяната.

„(9) В случаите на монтирано средство за търговско измерване с дистанционен отчет на данните от измерването по периоди на сетълмент съгласно правилата по чл. 91, клиентът или производителят на електрическа енергия може да заяви постоянен дистанционен достъп до данни от измерването за интервал не по-дълъг от 15 минути в съответния период за сетълмент. Операторът на електропреносната съответно на електроразпределителната мрежа, е длъжен в срок до 30 дни от постъпване на искането безвъзмездно да предостави такъв достъп на клиента или производителя.“

и какво постигнахме в Комисията, поради факта че, знаете, получи се дискусия особено с господин Аталай – съжалявам, че го няма. Идеята на вносителите, тоест моя милост и господин Добрев, беше да дадем възможност на потребители, които имат малко по-голямо потребление на електрическа енергия, да могат онлайн да следят своето потребление, да коригират своите графици за потребление така, че, първо, реалните данни, които те ползват, да могат да бъдат коригирани с цел енергийна ефективност, с цел подобряване на производството, ако са производители, и фактически да могат да следят постоянно своето потребление в денонощието. Знаете, възникна спор – по принцип това е абсолютно инициатива на потребителя и той заплаща съответните разходи във връзка с измервателния уред, който трябва да бъде монтиран. В началото наистина беше на по-ниско ползване като мощност на производителите, но постигнахме споразумение на 50 kW, които господин Аталай предложи, така че да съвпада с наредбата, която разделя съответните потребления под 50 и над 50 kW. Това беше подкрепено от Комисията и аз мисля, че е правилно,

Дадохме възможност и на електроразпределителните дружества да бъдат подготвени – знаете, че те са задължени по Закона за обществените поръчки да могат да да закупят съответните уреди за замерване, така че да имат възможност и при евентуално обжалване в срок от 3 месеца да си ги набавят, тоест даваме този гратисен период да имат възможност да си набавят тези уреди и да могат да ги на всеки пожелал. Разбира се, това обикновено е потребител, който иска да следи своето потребление и да вложи пари в своята енергийна ефективност. Но освен това той е и контролен уред на потребителя, защото обикновено се подават едни задължителни графици, които не е сигурно, че съвпадат абсолютно с потреблението на съответния потребител. Има едно закъснение на подаването на данните към търговците на електрическа енергия, а те съответно към фактурите на потребителя, така че той да може да заплати електрическата енергия. С това ние общо взето преодоляваме тези препятствия, даваме възможност за инвестиции и съответно изпълняваме малко предсрочно Директива, която се подготвя в Европейския съюз, така че да задължи тези смарт устройства да бъдат задължителни за всеки един вид потребител, а не само за конкретни мощности.

Предложение на народния представите Валентин Николов и народния представител Александър Ненков за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението.

Тук, господин Председател, се е получил един технически проблем. Текст, който е гласуван на второ четене в Комисията, не е включен технически вътре в Доклада, затова моля да бъде включен

„(5) В случаите по ал. 2 предоставянето на помощта не трябва да доведе до превишаване на бюджета по ал. 1,

Чл. 163д. (1) Комисията провежда търг за предоставяне на преференциална цена и/или премия за електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведена от съществуващ или нов обект, при следните условия: 1. съществуваща мощност за производство на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия е изведена от експлоатация; 2. предоставянето на помощта няма да доведе до превишаване на одобрения от Европейската комисия размер на бюджета на схемата за подпомагане с преференциална цена и/или премия за производството на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия; 3. до провеждането на търга не е определяна преференциална цена и/или премия за енергията. (2) Търг не се провежда в следните случаи: 1. при изграждане на заместваща мощност или извършване на реконструкция и модернизация, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона на устройство на територията, в обект, за който на производителя е определена преференциална цена и/или премия; 2. когато министърът на енергетиката докаже пред Европейската комисия, че само един или ограничен брой проекти или територии биха могли да бъдат допустими. (3) Условията и редът за провеждане на търг, както и критериите за определяне на преференциалната цена и/или премия, се определят с наредба, приета от комисията при спазване на Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 – 2020 г. (4) Условията и редът за доказване пред Европейската комисия на обстоятелствата по ал. 5, т. 2 се определят с наредба,

Принципно за висококомбинираното ефективно производство има насърчаване чрез европейски директиви. Трябва да бъдат възвърнати средствата за влагането в него. Трябва да бъдат насърчавани инвестициите, за да може те да влязат към потребителите чрез топлинна и чрез електрическа енергия. Електрическата енергия е високоефективен способ за добиването, и, второ, начин за компенсиране на това, че се доставя топлинна енергия към земеделски инсталации или потребители, които ползват централизирано парно. Именно поради тази причина те са насърчени и се плащат добавки, които са одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Принципно от правилата и от насоките, които Европейската комисия ни дава, разделя периодите на два: до 1 януари 2017 г., така наречените „съществуващи“, и от 1 януари 2017 г. нататък, които ги смятат като новоизградени. Съществуващите високоефективни комбинирани производства могат да работят като досегашния модел, при тяхното производство се дават добавки, както ние сме го направили в нашето законодателство – чрез Фонда за енергийна сигурност след одобрението на Комисията за енергийно и водно регулиране. От 1 януари 2017 г. Комисията за енергийно и водно регулиране е задължена да провежда търгове за такива нови мощности. Именно тук с §

Единственият регламентиран начин, по който Комисията дава възможност, това са търговете. Тези търгове се извършват чрез наредба – ще видите по-нататък как Комисията за енергийно и водно регулиране дава начините, условията дава начините, условията и реда, по които да се извършват тези търгове, съответно оценката и предоставянето на инвеститорите възможност да направят тези високоефективни комбинирани производства. Изключенията са за съществуващите мощности досега. Даваме възможност те да бъдат одобрени – дали ще променят примерно лопатките на турбината, за да дадат по-голяма енергийна ефективност на съответното комбинирано производство и така нататък, подмяна на съответните елементи, с които да допринесат за по-доброто и по-ефективното им използване – тоест подменянето на една мощност с друга да не става чрез търгове. И, второ, ние сме преписали почти буквално текста на на Европейската комисия за насоките, а именно начина, по който не се извършва такъв търг – това е по териториален принцип. Ние имаме предвид следното: когато имаме централизирано то да се обоснове пред Европейската комисия и именно това централизирано топлоснабдяване да изгради нови мощности при необходимост за допълнително топлинно снабдяване на жителите на определен град, тоест на териториален принцип, и те да извършат това без търг, на този принцип.

управляващ тази нотификация и одобрение на Европейската комисия във връзка с тази държавна помощ, която се предоставя. Поради тази причина чрез нова наредба министърът ще уреди начина и реда, по които да се дават такива проекти при него, а той да ги внесе в Европейската комисия първо за нотификация, после за одобрение. Тук обаче, поради факта че ние в крайна сметка не искаме да натежим чрез задължение към обществото, което се събира на всяка една единица електрическа енергия, потребена от хората и от домакинствата, да не ги натоварим повече, затова слагаме тази изпусната, за съжаление, ал. 5, за да кажем, че това е в рамките на бюджета, който е нотифициран към момента, и очакването на подобрението от Европейската комисия, така че в един момент да не се получи бум на такива инвестиции и те

да излизат мощности от вятърни и други централи, които се подпомагат чрез държавна помощ от Фонда за енергийна сигурност, на тяхно място да има възможност да се правят такива нови инсталации за високоефективно комбинирано производство.

Ще преминем към гласуване. Колеги, първо ще подложа на гласуване направеното предложение за допълнение на новосъздадения чл. 163д – ал. 5, текстът на която беше представен от господин Николов. Моля, режим на гласуване. Гласували

фонда“. § 27. В чл. 209, ал. 1 след думата „комисията“ се поставя запетая и се добавя „председателя на управителния съвет на фонда“.

4: „(4) Наказателните постановления по чл. 208 и 209 се издават от председателя на управителния съвет на фонда или от оправомощено от него длъжностно лице, когато нарушението е установено от съответните контролни органи по чл. 78, ал. 1.“

Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 26, 27, 28, 29 и 30 с текст,

Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, подкрепено от Комисията. Гласували

§ 34: „§ 34. (1) В срок до 31 август 2019 г. производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 1 MW до 4 МW на енергийни обекти сключват на енергийни обекти сключват с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ договор за компенсиране с премия за произведените от тях количества електрическа енергия до размера на определеното им нетно специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната им цена. Договорите влизат в сила не по-късно от 1 октомври 2019 г. г. (2) Премията се определя ежегодно от Комисията за енергийно и водно регулиране в срок до 30 юни като разлика между определената до влизането в сила на този закон преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта, и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник. (3) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ уведомява своевременно обществения доставчик за датата, от която влиза в сила договорът за компенсиране с премия, сключен със съответния производител. (4) Премията се предоставя до изтичане на срока по съответния договор за дългосрочно изкупуване или договор по § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници, сключен до влизането в сила на този закон. (5) При реконструкция и модернизация на енергиен обект, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията, предоставянето на премия се запазва до размера на нетното специфично производство за инсталираната мощност преди реконструкцията и модернизацията, като се прилагат ал. 2 и 4. (6) За произведената електрическа енергия производителите по ал. 1 заявяват издаване на гаранции за произход и ги прехвърлят на фонд „Сигурност на електроенергийната система“. (7) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ след изплащане на премия прехвърля на лицата по чл. 36ж, ал. 1, т. 1 гаранции за произход за съответния месец пропорционално на размера на дължимите от тези лица за същия месец средства от цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17. 17. (8) От датата на влизането в сила на договора по ал. 1 договорът за изкупуване на съответния производител по ал. 1, сключен до влизането в сила на този закон, се смята за прекратен и общественият доставчик, съответно крайните снабдители не изкупуват по преференциална цена произведената от този производител електрическа енергия. (9) От 1 юли 2019 г. до влизането в сила на договора по ал. 1 общественият доставчик изкупува електрическа енергия по преференциални цени от производителите по ал. 1, присъединени към електропреносната мрежа. (10) От 1 юли 2019 г. до влизането в сила на договора по ал. 1 крайният снабдител изкупува електрическа енергия по преференциални цени от производители по ал. 1, присъединени към електроразпределителната електроразпределителната мрежа. Общественият доставчик уведомява своевременно крайния снабдител за датата, от която влиза в сила договорът за компенсиране с премия, сключен съответния производител, съгласно полученото уведомление от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. (11) Крайните снабдители продават на обществения доставчик количествата електрическа енергия по ал. 10 по цената, по която са я изкупили. (12) Общественият доставчик продава на борсов пазар изкупената от него електрическа енергия по ал. 9 и 10. (13) За изкупеното количество електрическа енергия от всеки производител общественият доставчик получава компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в размер на стойността на премията за този производител.“

искам да кажа философията на едно от нещата, които са ключови в този Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, а именно излизането на тези

дългосрочни договори, – миналата година им дадохме възможност да сключат договорите за определен период и да излязат фактически на свободния пазар от 1 януари тази година. Видяхме, че това се случи безпрепятствено, всичко мина нормално. Всички, които имаха кредити от кредитни институции, бяха договорени, бяха сключени договорите с Фонда за енергийна сигурност. Комисията за енергийно и водно регулиране даде прогнозната пазарна цена, върху която се дават тези договори за премии. Реално погледнато, всички производители се опитваха да търсят пазарна цена, която е над нея. По този начин ние гарантирахме да може да няма такива спекулации на на Борсата за електрическа енергия, защото в Германия към момента, която има модел само за компенсиране, имаме доста често и отрицателни цени. Това създава възможност за манипулиране борсовия сегмент с ден напред и в рамките на деня именно поради факта, че не са заинтересовани производителите да търсят оптимална и пазарна цена. Мисля, че нашият вариант, който въведохме миналата година и който продължаваме сега, е най-добрият и търси най-пазарната цена, която се формира между кривата на търсене и предлагане. Сега ние въвеждаме между един и четири мегавата всички дългосрочни договори да минат в договори за премии. Намаляваме срока – вече не е както миналата година от порядъка на шест месеца да се случи, а от порядъка на три месеца, защото имаме опит. Те знаят, че ще излязат на пазара. Това беше многократно съобщено от медиите. Именно поради тази причина ние сме дали срок от три месеца, тоест до края на октомври месец те трябва да сключат договорите и да минат на свободния пазар. Обикновено тези възобновяеми източници стигат до нетното специфично число някъде към края на септември – октомври месец. Така че те така или иначе излизат на свободния пазар, за да могат вече не като част от дългосрочните договори, а да продават електрическата енергия, която са произвели, именно като свободно произвеждащи електрическа енергия. Мисля, че сме намерили оптималния вариант. Ние даваме възможност за продължаване на либерализацията на пазара и поради тази причина това е едно продължение. че за съжаление, досега сме го правили заедно с опозицията, съвсем прагматично, не на политическа основа. Те са участвали доста интензивно във формирането и и либерализирането на пазара и са подкрепяли тези идеи. За съжаление, към този момент те не участваха в това. Сигурен съм, че съжаляват, и в един момент се надявам да се включат в по-нататъшното укрепване на енергетиката и търсене на европейските принципи на либерализация и на компенсиране съответно на технологии, които мислим, че в бъдеще време ще определят

ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Предложение на народния представите Валентин Николов и народния представител Александър Ненков за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 36: „§ 36. § 36: „§ 36. Търговците и производителите на електрическа енергия, които до влизането в сила на този закон са предоставили обезпечение под формата на застраховка, са длъжни в 30-дневен срок от влизането в сила на Закона да я приведат в съответствие с чл. 36ж, ал. 4. След изтичането на срока се счита, че търговецът или производителят нямат валидно обезпечение към фонд „Сигурност на електроенергийната система“,

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 37: „§ 37. В Закона за енергията от възобновяеми източници

на следващия месец, и на годишни периоди – до 31 януари на следващата календарна година. Производителите по чл. 30, ал. 2 предоставят информацията по чл. 52, ал. 3,

със следния текст: „11а. По предложение на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие утвърждава методика за осигуряване на необходимото финансиране на схемата за задължителни енергийни спестявания по чл. 14;“ В чл. 11, ал. 6 се създава нова т. 5а: „5а. разработва методика за осигуряване на необходимото финансиране на схемата за задължителни енергийни спестявания по чл. 14;“ 4. В чл. 14, ал. 4 се изменя и допълва, както следва: „(4) Разликата между общата кумулативна цел по ал. 1 и прогнозните енергийни спестявания от прилагането на алтернативните мерки, включително удостоверенията за енергийните спестявания, издадени на незадължени лица се разпределя като индивидуални цели за енергийни спестявания, съобразно методиката по чл. 7, ал. 2, т. 11а, между следните задължени лица:“ чл. 14, ал. 7 след думата „прилагат“ се добавя „без да са изчерпателно посочени“ и след думата „следните“ се добавя „възможни“. В чл. 15, ал. 2 след думата „мерки“ се добавя „включително удостоверенията за енергийните спестявания, издадени на незадължени лица.“

Не виждам. Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Рамадан Аталай и Бюрхан Абазов. Гласували

Министърът на енергетиката нотифицира до 1 юни 2019 г. схемите за държавна помощ в областта на енергетиката за производството на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 41: „§ 41. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на: 1. параграфи 2, 6,

Няма. Ще гласуваме, първо, предложената редакционна поправка от господин Николов, която беше представена пред Вас. Гласували

срокът за предложения между първо и второ четене на приетия на 8 май 2019 г. Закон за пощенските услуги да бъде удължен с три седмици или да стане максималният. Благодаря.

Ще се запознаем с Доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм. Заповядайте. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Моля преди това за процедура за допуск в залата на Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, и Руслана Стоянова – началник-отдел в дирекция „Външноикономическа политика“. Благодаря Ви. Гласуваме предложението за допуск в залата на господин Борисов и госпожа Стоянова. Гласували

внесен от Министерския съвет на 15 април 2019 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 24 април 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед

На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката – Лилия Иванова, заместник-министър, и Михаела Мавродинова – държавен експерт в дирекция „Външноикономическа политика“; от Министерството на външните работи – Маргарита Ганева, директор на дирекция „Външноикономически отношения“. Законопроектът бе представен от заместник-министър Лилия Иванова. Извършването на Икономически преглед на страната ни като едно от действията, заложени в Пътната карта на Република България по присъединяването към ОИСР, е една от задължителните стъпки по пътя на членството на България в ОИСР. Чрез Икономическия преглед на страната ни се цели установяване състоянието на икономиката, финансовата система, секторните във връзка със спазването на принципите, споделяни от страните – членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Прегледът продължава от 9 до 12 месеца и включва следните фази: диагностична фаза за събиране на информация; фаза на препоръките – съставя се проект на доклад и препоръките в него се обсъждат с правителството; дискусия в Комитета – окончателният вариант на доклада се представя на всички държави – членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, и се обсъжда в Комитета за преглед на икономиката и развитието. В рамките на Споразумението, в допълнение към Икономическия преглед, екипът на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще изготвя в двегодишен период шестмесечни прогнози. Извършването на прегледа е на стойност 750 хил. евро и ще се финансира чрез средства, осигурени по бюджета на Министерството на икономиката, като сумата се отпуска за периода от 1 март 2019 г. до 1 март 2021 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие управлява средствата по вноската в съответствие със своите финансови регламенти, правила, процедури и политики. Резултатите от работата, под каквато и да е форма, са собственост единствено на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Възникналите спорове се уреждат в Постоянния арбитражен съд в Париж. Разменените писма между министъра на икономиката Емил Караниколов и Алваро Перейра, директор на отдел „Икономика“, секция „Проучвания на страните“ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, образуват обвързващо споразумение между Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за“ – 11 гласа, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна, № 902-02-10, внесен от Министерския съвет на 15 април 2019 г.“ Благодаря Ви, госпожо Савеклиева. Предстои да се запознаем с Доклада на Комисията по правни въпроси. Госпожо Александрова, заповядайте. Имате думата, уважаема госпожо Александрова. между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга страна, № 902 02-10, внесен от Министерския съвет на 15 април 2019 г. На свое заседание, проведено на 24 април 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед

На заседанието присъстваха госпожа Руслана Стоянова – началник-отдел в дирекция „Външноикономическа политика“ в Министерството на икономиката, и госпожа Михаела Мавродинова – държавен експерт в дирекция „Външноикономическа политика“. От името на вносителя Законопроектът беше представен от госпожа Руслана Стоянова, която посочи, че с него се предлага да се ратифицира Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга страна, сключено чрез размяна на писма, подписани на 31 януари 2019 г. в София и на 26 март 2019 г. в Париж. С решение на Министерския съвет от 23 януари 2019 г. е одобрен проектът на Споразумение и е упълномощен министърът на икономиката да проведе преговорите за извършване на икономическия преглед на страната ни и да сключи споразумението чрез размяна на писма при условия на последваща ратификация. Госпожа Стоянова отбеляза, че задължителна стъпка за членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е извършването на икономически преглед на страната ни, с който да се установи състоянието на икономиката, финансовата система, политиката в различните сфери, в рамките на които държавите кандидатки следва да докажат, че се придържат към принципите, споделяни от страните – членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Икономическият преглед следва да обхване периода от 1 март 2019 г. до 1 март 2021 г. и да бъде осъществен в рамките на 9 – 12 месеца, като се очертаят макроикономическите предизвикателства и се изследват няколко структурни области и политики, които имат потенциал да подобрят ефективността на икономиката в дългосрочен план. Госпожа Стоянова акцентира върху необходимостта от ратифициране на Споразумението от Народното събрание на Република България предвид съдържащите се в него клаузи относно финансови задължения за страната, както и относно уреждането на евентуални спорове между България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Постоянния арбитражен съд в Париж и допълни, че финансовите задължения за България са в размер на 750 000 евро, които ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. В обсъждането на Законопроекта взе участие народният представител Десислава Атанасова, която посочи, че България е получила предложение за икономически преглед още през 2014 г., информира народните представители за етапите в предстоящия преглед и заяви, че ще подкрепи така предложения Законопроект. В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за“, без „против“ и без „въздържал се“

одобри и предложи настоящия Законопроект, който касае Споразумение за извършване на икономически преглед на страната ни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, което е необходимо да се ратифицира със закон. Споразумението е сключено чрез размяна на писма, подписани на 31 януари в София и на 26 март в Париж, като иницииращото писмо е изпратено от България и е подписано от министъра на икономиката. Извършването на икономическия преглед на страната е една от задължителните стъпки на България по пътя за членството ѝ в Организацията. През последните години страната ни активизира и предприе редица действия за ускоряване и получаване на покана за започване на преговори за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. С Решение № 789 от 20 декември на Министерския съвет е създадена и организирана дейността на постоянно действащ международен координационен механизъм за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и е одобрена пътна карта за действията на страната по присъединяването към Организацията. В рамките на прегледа се очертават макроикономическите предизвикателства, пред които е изправена страната, и се изследват основни структурни области, избрани чрез консултации с компетентните органи на страната. Фокусът е върху политики, които имат потенциал да подобрят ефективността на икономиката в дългосрочен план. Тези политики касаят пазарите на труда, конкуренцията, иновациите, човешкия капитал, финансовите пазари, устойчивото развитие, социално осигуряване, данъчно облагане, здравеопазване, публични разходи. Характерна цел на икономическия преглед е да се изяснят връзките между структурните политики в различните области и макроикономическите резултати. Към момента сме в постоянна връзка с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и работим по различни теми. Някои от тях реферират и във връзка с присъединяването на България към еврозоната. Стойността на прегледа ще бъде 750 хил. евро и ще се финансира чрез бюджета на Министерството на икономиката. Споразумението се предвижда да влезе в сила след като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие бъде уведомена от Република България за изпълнението на необходимите ѝ вътрешноправни процедури по влизането в сила на Споразумението. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Борисов. Уважаеми народни представители, това беше представяне на Законопроекта от името на вносител. Откривам разискванията. Има ли изказвания по обсъждания Законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна? Господин Иванов, заповядайте за изказване. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Взимам това кратко изказване да отбележа още веднъж присъединяването на България към Съвета за икономическо сътрудничество. Така или иначе, богатите, развитите държави са членове на този елитен съюз и при самото ни присъединяване и подписването на Парижкото споразумение и ратифицирането в българския парламент впоследствие България се присъедини към този съюз. Важен е наистина и в подписаното споразумение този етап, от който наистина ще бъде направен преглед на икономиката на България, вътрешни взаимовръзки, както вносителят от Министерски съвет, заместник-министърът отбеляза, този преглед е важен, така или иначе, има заделени средства в Министерството на икономиката за осъществяването на това и за мен наистина, и за инвеститорите, и за самата държава е много важно този преглед да се случи в следващите месеци и прогнозите, които ще издават специалистите от Съвета. Шестмесечният период, на който тази ревизия ще се прави, ще дава насоките както за инвеститорите, така за държавата и за макроикономическите показатели какво може да очакваме от развитието на нашата икономика. Знаете, че ние сме на прага на присъединяването на еврото или влизането в чакалнята на Еврозоната, където аз виждам потенциала наистина за развитието на българската икономика и преобразяването ѝ в една икономика с висока добавена стойност, в която именно ние като политици, а и държавата като правителство търси увеличаването на доходите на своите граждани. Важен е прегледът. Наистина помощта и участието ни в Съвета са от ключово значение не само за икономиката, а както отбелязах, и за всички български граждани. Затова днес подкрепям на първо четене, а предполагам колегите, ако няма други предложения, ще бъде приет на първо четене и гласуване настоящият законопроект и ратифицирането на Споразумението.

Ако няма други изказвания, закривам разискванията. Преминаваме към първо гласуване

внесен от Министерския съвет на 15 април 2019 г. Моля, режим на гласуване.

Уважаеми господин Председател, на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга страна, № 902-02-10, внесен от Министерския съвет на 15 април 2019 г., да бъде приет и на второ гласуване. Благодаря Ви, госпожо Савеклиева – по време на разискванията не постъпиха заявки за промени или обсъждания на предложените и приети на първо четене текстове. Налице са основанията да подложим на гласуване Вашето предложение за второ второ гласуване в същото днешно заседание. Моля, режим на гласуване.

2019 г. в София и на 26 март 2019 г. в Париж. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“

в днешното заседание. С оглед напредналото време ще Ви запозная с едно съобщение:

професор Георги Фотев. В него са поместени вижданията на повече от 20 изтъкнати университетски учени и анализатори по актуалната тема за основополагащите европейски ценности. Всички народни представители са поканени да присъстват на представянето. Заседанието ще продължи със следващата точка от днешната ни програма в 12,00 ч.